Програма за работата на Народното събрание за 21 23 април 2010 г.

с Указ № 87 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. 3. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев, и проект за решение по доклада. Вносител - Временната анкетна комисия. 4. Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за частната охранителна дейност. Вносители - Ангел Даскалов, Никола Белишки и Ивелин Николов. 5. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето – продължение от миналата пленарна седмица. 6. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2009 г. Вносител - Министерският съвет. 7. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. Вносители - Михаил Миков и група народни представители. 8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. 10. Проект за Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. 11. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител - Огнян Стоичков. 12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители: първи Законопроект - Мартин Димитров, Ваньо Шарков, Димо Гяуров и Цветан Костов; втори Законопроект - Мая Манолова и група народни представители; трети Законопроект - Яне Янев и група народни представители. 13. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г. 14. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Вносител - Министерският съвет. 15. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. 16. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител - Министерският съвет. 17. съвет. 17. Парламентарен контрол. Подлагам на гласуване предложения Ви проект за Програма за времето 21-23 април 2010 г.

По реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпило искане от името на Парламентарната група на Коалиция за България, която предлага в дневния ред за тази седмица да бъде включен проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника при гласуването и обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, обнародван в „Държавен вестник” бр. 22 и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „Държавен вестник”.

Заповядайте за обосновка.

около докладването, гласуването и обнародването на промените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и отговорността на народни представители от управляващото мнозинство и на такива от ръководството на Народното събрание за допускането на тези скандални поправки.

и който допуска скритата реклама на наркотични вещества. Впоследствие по криминален начин този текст беше обнародван в „Държавен вестник” и произведе действие, като даде възможност на фирми, които рекламират продуктите си с наркотични вещества, да се облагодетелстват за стотици хиляди левове. Този текст щеше да бъде още действащ, ако не бяхме сигнализирани от президентската администрация. Впоследствие фактът, че бяха направени допълнителни поправки в този закон, не измива петното, което беше залепено върху българския парламент, защото хората се питат, уважаеми колеги, как е възможно в пленарната зала да се докладват текстове, които не са внасяни и не са обсъждани от народни представители? Как е възможно да не е ясно кой разпорежда обнародването на поправки в „Държавен вестник” и как е възможно по този начин да се получи облагодетелстване на фирми, без никой да понесе или да бъде изяснена необходимата отговорност?

Подлагам на гласуване предложението за проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни. Тъй като в предложението не се посочва конкретна точка къде да бъде включена комисията, тя ще бъде т. 17 - преди парламентарния контрол. Подлагам на гласуване проекта за създаване на такава комисия. Моля да гласуваме.

да гласуваме. Гласували 195 народни представители: за 180, против 7, въздържали се 8. Предложението е прието. От името на Парламентарната група на Коалиция за България на основание чл. 43, ал. 3 от правилника се предлага в дневния ред на Народното събрание да бъде включен проект на Решение относно изпълнение на Антикризисния план на правителството, приет на 1 октомври 2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата. Съгласно ал. 3 такива предложения могат да се правят, ако предложението е разпределено на комисии и е изтекъл срокът по чл. 78, ал. 3 от правилника. В конкретния случай този срок не е изтекъл – изтича на 23 април тази седмица, поради което не са налице основания от процедурен характер за подлагане на гласуване на този проект. Няма пречка следващата седмица той да бъде внесен, тъй като тогава дори да няма становища и доклади на комисиите, на които е разпределен, има основание от името на парламентарна група по същия ред на чл. 43, ал. 3 да бъде направено предложението. думата.) Няма такава процедура. Правилникът не предвижда такава процедура. Кажете ми на какво основание искате думата. То е недопустимо. Казах на какво основание няма да го допусна до гласуване. Постъпили законопроекти и проекторешения от 14 до 20 април 2010 г. Проект за Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносители: Лютви Местан и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители: Мая Манолова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстващи са Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм и Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, Комисията по правни въпроси и Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм и Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм и Комисията по правни въпроси. Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Вносител е Министерският съвет.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по образованието и науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по бюджет и финанси. Проект за Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Вносител е Министерският съвет. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители. Вносители са Валентин Иванов, Николай Пехливанов и Десислав Чуколов. Водеща е Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси. Проект за Решение за освобождаване на членове на Комисията за регулиране на съобщенията. Вносители: Иван Стефанов Вълков и група народни представители. До Народното събрание е постъпило заявление на основание чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с което вносителите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата с № 954-01-49 оттеглят внесения от тях Законопроект на 20 ноември 2009 г.

На 19 април 2010 г. от Националния статистически институт са постъпили Информация за индексите на потребителските цени за м. март 2010 г., Справка за инвестиционната активност в промишлеността от проведената анкета през м. март 2010 г., Справка за населението и демографските процеси в София през 2009 г. С мое писмо материалите са изпратени на съответните постоянни комисии: Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм и Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Поради обема им същите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 19 април т.г. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е постъпила паметна записка от проведеното на 24 март 2010 г. заседание на Консултативния съвет към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. С мое писмо материалът е изпратен на съответната постоянна комисия - Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към първа точка от работната ни програма:

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми заместник министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! На основание чл. 41, ал. 2 правя процедурно предложение

Второ процедурно предложение: госпожа Анна-Мария Борисова да бъде допусната в Поставям на гласуване първото по време направено процедурно предложение за пряко излъчване на т. 1 – гласуването на проект за Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Моля, гласувайте.

камерите на Националната телевизия и микрофоните на Българското национално радио да бъдат включени. Има думата министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов като вносител да ни запознае с проекта за Решение за персонални промени в състава на Министерския съвет на Република България. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Божидар Нанев като министър на здравеопазването подаде оставка пред мен в качеството ми на министър-председател на Република България и поиска да бъде освободен от заеманата от него длъжност като член на правителството.

господин Божидар Михайлов Нанев да бъде освободен като министър на здравеопазването, а госпожа Анна-Мария Борисова Иванова да бъде избрана за министър на здравеопазването. Професор д-р Анна-Мария Иванова е началник на Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания Клиничен център по ендокринология в Медицински университет – София. През 1986 г. специализира в Земелвайс юнивърсити, Будапеща – Унгария, и година по-късно защитава дисертация за придобиване на научна степен „доктор по медицина”. Участвала е в курс-обучение на Международната остеопорозна фондация в Прага и в Европейския форум за добра клинична практика с цел въвеждане на Европейска директива в България. След защита на втора дисертация през 2005 г. придобива научна степен „доктор на медицинските науки”, а от 1975 до 2002 г. е била интернист в Окръжна болница – Ловеч, Кардиологично отделение и Втора градска болница – София; асистент в Диабетна клиника, Клиничен център по ендокринология, Медицински университет – София; доцент към Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания Клиничен център по ендокринология, Медицински университет – София. Награждавана е от Българското дружество по ендокринология за „най-добра научна работа на млад ендокринолог” ; Международната остеопорозна фондация за създаване на Национална детска здравна образователна програма; Международна остеопорозна фондация за създаване и въвеждане на български антиостеопорозни програми за възрастни и деца, като с тази награда през следващите години са проведени пресконференции за обучение по диагностика и съвременно лечение. Наградата, която получава миналата година от Международната остеопорозна фондация и Световната здравна организация, е за въвеждане в България на Международна компютърна програма за прогноза на фрактурния риск – Фракс. Доктор Анна-Мария Иванова е член на Европейската асоциация за изучаване на диабета; Международната диабетна федерация; Европейската тиреоидна асоциация; Международната остеопорозна фондация; Европейската федерация на на ендокринните дружества; Българското дружество по ендокринология; Съюза на научните медицински дружества; Българската лига за профилактика на остеопорозата и Българското дружество по ултразвук в медицината. Председател е на Българското дружество по ендокринология, забележете, трети мандат и на Българската лига за профилактика на остеопорозата. Считам, че квалификацията, професионалният и научен опит на проф. Анна-Мария Борисова са сериозно основание тя да бъде министър на здравеопазването. Предлагам народните представители да одобрят предлаганата персонална промяна. Благодаря

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин премиер, господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема проф. Борисова! Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да подкрепи предложения проект за поредната персонална промяна в Министерския съвет. Несъмнено Проектът за решение е вследствие на подадената и впоследствие приета оставка на министъра на здравеопазването Божидар Нанев. Днешният вот няма как да мине без дискусия – по съкратената процедура – става въпрос за една от най-важните секторни политики. Днес не просто разискваме предложение за персонална промяна, а търсим отговор на въпросите: състоя ли се здравната реформа или се налага рестартиране? Започваме отначало или се налага реформа в реформата? Ще продължи ли приватизацията на печалбите и национализацията на загубите в сектора? Имат ли управляващите последователно разписана програма и цялостна визия за реформа? Според нас, днешната дискусия трябва да се превърне в откровен дебат за коригирането на определена политика в нейното не само кадрово, но и съдържателно измерение. Много важен е естествено въпросът за профила на министъра на здравеопазването. Най-често коментираните качества за този пост са: - на първо място, да бъде изявен професионалист с доказан опит и качества; - на второ място, да бъде мениджър с управленски качества и административен опит. Уважаеми госпожи и господа, според нас, министърът на здравеопазването трябва да притежава освен всичко, казано дотук, и политически опит, защото медицината е наука, с нея се занимават научни работници, практикуващи лекари, а здравеопазването е политика. В този ред на мисли не е достатъчно да имаш тежък характер, да си трудно комуникативен, да действаш по-бързо и по-решително, за да спреш течовете в системата. Това предполага само и единствено да посочиш с пръст виновника и да продължиш да се срамуваш да произнасяш думата „реформа”, а всъщност процесът на реформиране е естествено състояние на тази система. Тази консервативна система задължително изисква търсене на съгласие и консенсус. Колкото по-широка е подкрепата за непопулярните мерки, които очевидно се налагат, толкова по-равномерно се разпределя тежестта на реформата, споделят се отговорностите, намалява социалната цена. И обратно – не е по силите на която и да е политическа партия сама да извърши тази толкова тежка и толкова необходима реформа. Ние знаем, че носим своята отговорност за неосъществената реформа. Никога не сме крили това. Знаем, че не държите особено и нямате нужда от нашата подкрепа. Но, повярвайте ни, уважаеми колеги, дори нашият негативен опит може да ви бъде от полза. Уважаеми дами и господа, ние нямаме основание да поставяме под съмнение априори качествата на проф. Борисова, още повече че за нас те останаха прикрити зад загадъчна усмивка. Но ние очаквахме от публични изяви, предхождащи това гласуване, намерение за типа политика, която предстои да се реализира. Вместо това остана впечатлението, че министърът, който си отива, не се различава от кандидата за този пост. Трудно е да подкрепим тази кандидатура, защото една подкрепа или неподкрепа зависи от това къде се пресичат очакванията на политическите сили и заявените управленски приоритети. В случая за нас разминаването е сериозно. Уважаема проф. Борисова, пожелавам Ви успех! Нека след края на Вашия мандат като министър на здравеопазването останете на върха на Вашата кариера! Да сте все така обичана от пациентите си, да сте търсена като лекар и да не си задавате въпроса: Какво правих като министър? Благодаря.

Уважаема госпожо председател, господин министър-председател, господин вицепремиер, уважаеми дами и господа! Взимам думата със смесени чувства и ще ви кажа защо. Точно преди две години по това време, м. април, може би с малка разлика в дните, тук, от това място, положих клетва като заместник-министър на здравеопазването на Република България.

за мен – и добри, и не толкова добри. Нормално, такава е парламентарната практика. Не очаквах и нещо по-различно. Не очаквах и нямах намерение да се харесвам на всички, но знаех какво мога да направя и знаех как да го направя в разстояние на една година. Твърдо бях убеден, че трябва да стабилизираме гръбнака на здравеопазването, каквито са областните болници и университетските, и го направих, естествено с възможностите, с които разполагахме, и с финансовия ресурс, който имахме. Обектите, които днес се откриват и предстои да се откриват като модерна, необходима, ефикасна апаратура, като реиновирани клиники и отделения, сме ги финансирали ние, в частност и аз. Никой не може да отрече, че имаше нужда това да се направи и всичко това ще служи за хората – и за пациентите, и за тези, които работят, колегията и колегите медици. Знаех, че трябва да направя всичко възможно, за да увеличим заплащането, заплатите, особено в спешността, особено на второстепенните разпоредители в системата на здравеопазването и клиничните пътеки – и успяхме да го направим, с възможностите и рамките на бюджета, с който разполагахме, естествено. Знаех, че трябва да подменим и модернизираме автопарка на спешността – и го направихме. Знаех, че трябва да започнем подновяване на апаратурата за лъчелечение на онкоболните и апаратурата за хемодиализа – и го направихме. Имах ясна представа, че преди да пристъпим към следващия етап на промяната – преструктуриране на болничния сектор, трябваше да осигурим, преди всичко достъпността и достатъчността на здравната услуга. Въпреки че направихме много, системата ни беше подготвена за съществената промяна – за тежките стъпки. Днес съм от другата страна – от страната на опозицията. Въпреки това няма да си позволя да правя оценки на способностите и възможностите на кандидата за министър. Аз съм убеден, че проф. Борисова е перфектен специалист в нейната област. Държа да отбележа, че ситуацията в сектора

а смятам, че допринесохте за това и вие с непремерения и непреценен добре, според мен, поход срещу системата, който нарекохте реформа. надявам се, че всички вече разбрахте, че опитът за силово налагане на административни лишения и финансова принуда за фалиране на определен брой и вид здравни заведения

какви намерения има и как ще организира всичко това, което трябва да се случи. Вие също няма да признаете, че ние излязохме прави като Ви предупреждавахме, че да, трябва да се направят тези реформи, тази промяна, но не е това начинът. За съжаление изгубихме девет месеца в силови методи, защото смятам, че преди да се подходи към една такава тежка промяна трябва много добре да се планира, много добре да се обяснява и финансово обезпечи цялата тази реформа. Дами и господа, уважаеми колеги, здравеопазването е част от националната сигурност. За да направиш тежката промяна, трябва да получиш и да организираш националния политически консенсус за тази промяна. Този консенсус трябва да го търсите Вие, дами и господа управляващи. Ако не го търсите, няма как да получите подкрепата, която е необходима. Няма да я получите в този момент за тази кандидатура. Ако искаме да успеем, ако искаме да бъдем отговорни към нацията като цяло, трябва да уточним какво искаме да правим, как да го направим, в какво време, с какви финанси и по какъв начин. За съжаление последните девет месеца успяхте, според мен, да принизите ролята на Министерството на здравеопазването и особено в последните седмици да докажете, че може и без министър и без министерство. Този стол на министъра на здравеопазването винаги е бил много приветлив и много горещ. За съжаление обаче той сега придобива друга форма на стол. Никой не знае кога ще падне шалтерът. Въпреки всичко обаче искам да пожелая успех на проф. Борисова, защото знам, че ще бъде избрана. Искам да й пожелая много, много разум и действително ще й трябва много диалогичност, за да убеди и Колегията, и нацията, и хората, и опозицията, че това, което предстои да се прави, е правилно и трябва да стане. Благодаря Ви за вниманието.

обърна към Вас, е, че реализирането на реформата в здравеопазването e в посока на подобряване грижата за пациентите, посока на превенция и профилактика, в посока на адекватен на нуждите разход на финансовите средства, в посока на повишаване качеството на предоставените здравни грижи. Не е по силите на никой здравен министър, ако в тези негови усилия няма подкрепата на цялото правителство и, ако лично премиерът не разбира и не участва в провеждането на тази политика. Уважаеми колеги, парламентът има все още неизречен, но в обществото вече ясно заявен консенсус за нуждата от такава реформа в здравеопазването. Ние, колегите от Комисията по здравеопазването често си говорим, макар и от различни политически сили, и намираме смисъл в провеждането на такава реформа. Тук може да се надпреварва и вероятно, ще стигнем до такава надпревара – кой, колко средства е осигурил за здравеопазването, как те са били увеличавани през последните години, но големият въпрос, уважаеми колеги, е дали пациентите от това са станали по-доволни от българското здравеопазване, дали в резултат на отпускането на тези средства българските лекари са станали по-сигурни в своето ежедневие, дали са се подобрили здравно-демографските показатели на страната.

Причините, уважаеми колеги, за това са в липсата на последователност и воля за реформиране на системата. Причината във вземането на конюнктурни и временни решения, без ясна визия за дългосрочни цели и приоритети. Причината в утвърждаване на корупционни практики, при пълна липса на защита на правата на лекарите и особено на пациентите. Правителството на НДСВ не пожела това, тройната коалиция отказа или не можа да приеме, че здравеопазването е приоритет. Трипартитният принцип и договорното начало бяха тотално унищожени, особено по време на управлението на тройната коалиция. Лекарствената политика беше натоварена с 20% ДДС точно от НДСВ и за последните осем години, тя бе превърната в еталон за корупционни схеми, с които днес се занимава и прокуратурата, и то с право, макар и късно. Колкото и да бъдат отправени обвинения към нас, ние

Искам да Ви кажа, уважаеми колеги, че ние от Синята коалиция ще гласуваме и за политика, за заявената лична отговорност от премиера, за ясно изразената воля за реформиране на здравната система в полза на пациентите и българските лекари. Ще гласуваме за безкомпромисна политика срещу изтичането на финансовите средства, събрани от здравните вноски на коректните български граждани и работодатели. Персоналната ни подкрепа за проф. Борисова е обвързана тясно със заявената от нея и от премиера Борисов готовност за промяна в здравеопазването, в посока на подобряване на неговото качество и достъпа до здравни услуги. За нас това е европейското и цивилизовано поведение за партии, които заедно в ЕНП усвояват едни и същи политически принципи. Дали това е разбрано от уважаемите колеги от ГЕРБ е въпрос на политическа зрялост и далновидност. Ние даваме подкрепа в аванс и заявяваме, че този аванс, проф. Борисова, Вие като министър, ще трябва да върнете на българските лекари и особено на българските пациенти. Нашата подкрепа обаче няма как да бъде безусловна и ние се надяваме, госпожо Борисова, Вие да не я загубите. Това може да се случи само: Ако не осъществите повишаване качеството на медицинската помощ чрез бързо преструктуриране на системата при гарантиран достъп за всеки български гражданин, защото това е реформата в здравеопазването. Ако не направите прозрачна лекарствената политика, защото това е причината прокуратурата в момента да превръща темата здравеопазване в криминална хроника. Ако проявите безсилие пред необходимостта от административна реформа и не премахнете структурите с дублиращи функции, които от години източват финансови средства в системата на здравеопазването. Ако не възстановите разплащането в срок на извършените и доказано извършените медицински дейности. Ако не актуализирате Здравната стратегия и не въведете Здравната карта за лечебните заведения, които ползват публичните средства за здравеопазване. Ако не наложите максимална ефективност на публичните разходи за здравеопазване, защото това е реформата. Ако не изработите финансова и социална стратегия, осигуряваща мотивацията, запазването и развитието на кадровия ресурс в българското здравеопазване, защото това е реформа срещу изтичането на нашите лекари и медицински сестри в чужбина. Уважаема проф. Борисова, всички тези „ако” Вие можете да превърнете в предимство и от това нещо ще спечели само българското здравеопазване. Желаем Ви успех! Реплики? Няма. Процедура по начина на водене. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин премиер, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Вземам думата по начина на водене на заседанието. Председателят на Народното събрание направи забележка на предишните двама оратори за това, че в изказванията си едва ли не излизат от точката в дневния ред – персонална промяна в състава на Министерския съвет. Основанието е, че те заговориха за необходимостта от реформи в здравеопазването. Възразяваме категорично, защото каква да бъде темата по тази точка от дневния ред, освен реформите в здравеопазването?! Какво означава да говорим за персонална промяна без визия за реформите? Да говорим за проф. Борисова може. Аз например я познавам, тя лекува моето семейство, не пожелавам на никого да има нужда от подобно нещо. Познавам я като чудесен специалист. Големият въпрос е в името на какви политики избираме проф. Борисова. И Ви моля, госпожо председател, когато колегите засягат точно тази страна на въпроса, а тя дори е същинската, да не ги прекъсвате и да не се опитвате да ги цензурирате. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Върнах ги към дневния ред и точката в момента, в който започнаха да споделят опита от предходни правителства, а не да коментират настоящата здравна реформа. Други народни представители? Няма. Други народни представители? Заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин премиер, господин министър, професор Борисова! Ние от „Ред, законност и справедливост” няма да подкрепим кандидатурата на проф. Анна-Мария Борисова и ще гласуваме „против”, защото както ние – народните представители, така и българският народ не успя да разбере вижданията на проф. Борисова за здравеопазването като цяло в България, както и за реформата, която й предстои. По всичко личи, че госпожа Борисова няма нужния управленски мениджърски опит, не познава управленската и административната структура, няма екип и смятаме, че това ще доведе до нов хаос в здравеопазването. Единственото нещо, което разбрахме за проф. Борисова – ние и българският народ, е това от медиите и това, че се усмихва. Професор Борисова, това далеч не е достатъчно, но е много хубаво! Искаме и единствено се надяваме като политическа партия и като представители на народа, че имате нужния потенциал и искрено се надяваме, господин премиер, че това няма да е поредната персонална грешка. Благодаря. Няма. Други народни представители? Заповядайте.

с д-р Борисова. Удовлетворени сме напълно от срещата си. Не мога да разбера всички мнения, които твърдят, че тя няма програма или няма екип. Онова, което беше заявено пред нашата парламентарна група на тази среща, е, че тя е напълно запозната с необходимостта от продължаване на реформата, която беше започната и беше проведена в началото си в много добър вид. Целите на реформата са абсолютно познати на д-р Борисова. Със сигурност заявявам, че това, което чухме, показва, че тя има ясно изградена стратегия за бъдещата си работа, както и категорично – сформирала е екип, с който ще може да работи. Това, че екипът не е обявен непременно още на тази секунда в публичното пространство, не означава, че той не съществува или че тези хора не са избрани. Нашата парламентарна група категорично заявява подкрепата си за д-р Борисова. Ние ще гласуваме в подкрепа на избора на този министър. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Други народни представители? Янаки Стоилов. Госпожо председател, господин министър-председател, господа народни представители! Разбрахме, че министър-председателят е бил затруднен в своето персонално предложение. Той заяви, че почти всички или повечето от хората, които са били ангажирани в системата на управление на здравеопазването, са обвързани с различни интереси повече или по-малко през тези години. Вероятно това го е насочило към предлаганото решение. Все още по-голямата част от българското общество подкрепя усилията да се преодолее чувството на безнаказаност за злоупотреби и корупция през 20-те години на прехода. Разбира се, ние държим това да става при пълно зачитане на закона и да се достигне до обективни резултати вследствие на предприетите действия. Също така разбрахме, че господин Борисов е поздравил президента Обама за проведената от него радикална здравна реформа в Съединените щати, но трябва да отбележа две характеристики на тази реформа. Едната е, че тя за тамошните условия има подчертана социална насоченост, тъй като за първи път прави опит да включи над 30 милиона граждани в системата на някакво здравно застраховане. На второ място, част от средствата за провеждането на тази реформа се осигуряват чрез допълнително по същество данъчно облагане на заможната част от населението, докато развитието на българската, ако я наречем, здравна реформа, през последните месеци се движи по-скоро в обратна насока – в ограничаване на достъпа и без да повишава качеството на медицинското обслужване. В този смисъл може би трябва да се отправят някакви критични бележки към американския президент от гледна точка модела на българската здравна реформа. Но сега към самата кандидатура на проф. Борисова. Тя очевидно притежава значителна медицинска и научна биография. Тук ще си позволя да поставя няколко въпроса, които интересуват и цялата ни парламентарна група и се отнасят до конкретни виждания за управлението на здравната система. Групите от мнозинството са провели този разговор, а ние сега използваме официалната публична възможност да формулираме няколко от тези важни въпроси. Тя самата заяви, че една от задачите е да се приеме Здравна карта. Моят въпрос е: ще промените ли твърде ограничените критерии за съставяне на областните здравни карти, които са заложени в сегашния проект на промени в Закона за лечебните заведения? Те допускат съобразяването само с отдалечеността на населените места, пренебрегвайки останалите критерии социални, здравни и демографски. Вие готова ли сте да ревизирате това виждане и да включите тези критерии като едно от условията за запазването и дейността на определени лечебни заведения? Нещо повече, ще настоявате ли за това, което ние сме предложили – лекарските практики и болниците в райони, които имат такива характеристики, да получават допълнително финансиране от бюджета освен общите средства, които те ползват по линия на Здравната каса? Следващият въпрос е: ще настоявате ли бъдещото ръководство на Националната здравноосигурителна каса да прекрати незаконната практика за въвеждане на допълнителни изисквания, вместо тези изисквания да бъдат определяни по съответния нормативен ред? Те да бъдат съобразени с различните видове заболявания, защото част от изискванията, които действат в момента, въобще не отчитат тези специфики. На следващо място, когато се говори за преобразуване на досегашни лечебни заведения, ще настоявате ли да се запази задължителната акредитация на болниците, защото в момента се предвижда тя да бъде осъществявана изцяло на доброволен принцип? Как ще преодолеете системното забавяне в заплащането на изпълнителите на медицински дейности? Това вече се е превърнало в устойчива практика и е една от причините за напрежение в системата и за протести от страна на лекарите. Ние сме предложили промяна в Закона за бюджета на Здравноосигурителната каса, с която се предвижда допълнителното осигуряване на 450 млн. лв. от средствата на Касата, които се намират във фискалния резерв. Тук е много важно да се знае дали Вие ще успеете да убедите финансовия министър за такава стъпка, защото разбирам, че в системата има и нерационални разходи и те трябва да бъдат премахнати. Това не може да бъде достатъчно, за да бъде финансирана здравната система. И може би още в утрешния ден този въпрос ще бъде на вниманието на парламента. Ние очакваме от Вас да заявите открито Вашата позиция - ще подкрепите ли законопроекта на Коалиция за България или не? Вие имате правото на своята позиция и възможността да отхвърлите нашата, но от отговорите на тези въпроси зависи нашето решение, тъй като аз не искам да предпоставям чисто политически това решение, ако то съпоставя определени управленски виждания и е готово да ги следва. И най-накрая, какво е Вашето виждане за ролята на допълнителното здравно осигуряване дали то ще надгражда пакета, който е задължителен, или така, както ние чуваме преобладаващо да се говори в мнозинството и специално в ГЕРБ, че ще бъдат създадени доброволни здравноосигурителни фондове или каси, които на общо основание ще изразходват средствата и дори, че това допълнително осигуряване ще има задължителен характер? Смятате ли да въвеждате това допълнително осигуряване за сметка на ново увеличаване на здравните вноски и имате ли намерение да го превърнете в задължително, тоест да гарантирате на редица частни по същество организации ползването на публични средства? Това са важните въпроси, на които Вие дължите отговор не само пред нас, а пред цялото българско общество, за да знаем дали проблемите на здравеопазването в България ще бъдат решавани в интерес на осигуряването на достъп и качествено образование и преди всичко в интерес на пациентите или проблемите ще се задълбочават до следващото решение, което ще трябва да обсъждаме в пленарната зала. Благодаря Ви. Няма. Госпожо Борисова, желаете ли да отговорите на поставените въпроси? Не. Господин Курумбашев.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Първо, май че трябва да поздравим един наш колега тук по един много прекрасен повод – Светослав Иванов. Имаме един млад баща в залата от тази сутрин. Аз излязох тук, защото на мен всъщност в залата ми липсва един човек. Този човек се казва Божидар Нанев. Парламентарната практика изисква отстъпващият министър и предложеният за министър да присъстват в залата. Даже когато видях в залата господин Дянков, леко се притесних да не би да гласуваме неговата оставка. Но разбирам, че поводът Искам да обърна внимание, че днес гласуваме оставката на поредния провалил се министър в кабинета Борисов. И тук беше приложена тактиката на замитане под килима. Нека да Ви предложа следния сценарий. Господин Нанев е обвинен в корупция, върви едно дълго разследване, което накрая установява, че всъщност няма корупция. Междувременно обаче са го сменили, вече не е министър. Няма да го върнат, обаче управляващите са намерили един удачен начин да го извадят от обръщение, без да обяснят защо всъщност го сменят. А те го сменят, просто защото той не се справи с работата си. И е съвсем почтено да излезеш пред народните представители и да кажеш: сменяме този министър, просто защото се провали, а не, за да се измисли някакво обвинение в корупция, което между другото аз досега не съм чул мнението на господин Нанев - той приема ли го или не го приема. Ето, имаме случая на госпожа Начева - обвиняват я в определени неща, тя казва: аз ги приемам или не ги приемам. До ден - днешен аз не съм чул дали господин Нанев приема това, че е обвинен в корупция, дали смята, че е извършил някаква корупция на практика или не. Имахме и случай на това, че казаха, че ДАНС проверява едно пътуване на господата Иванов и Нанев в Съединените щати дали има конфликт на интереси. Виждаме, че ДАНС в много случаи се справя в много кратки срокове. Някъде за около два месец, за около месец успява да извърши проверки по може би далече по-сложни случаи. Шест месеца ги проверява ДАНС – ни вопъл, ни стон, да каже: проверихме ги, установихме конфликт на интереси, не установихме конфликт на интереси. Нищо официално до този момент няма оповестено от ДАНС. Така че аз исках да Ви помоля да поканим нашия колега, имам предвид като министър, господин Нанев, в Комисията за борба с корупцията, където той да бъде изслушан и да каже тези обвинения, които са отправени към него, това са много сериозни обвинения към действащ министър, дали са верни или не. Моля, господин председател на Комисията за борба с корупцията, да направите това нещо. И нарочно го правя от парламентарната трибуна. А към госпожа Борисова имам един въпрос и се надявам, че тя ще отговори, както и на въпросите, които отговори моя колега Янаки Стоилов. И той е, тъй като очевидно здравеопазването тази година не е дофинансирано и очевидно с 500 млн. лв. могат да се извършат много по-малко здравни услуги, и очевидно с 500 млн. лв. много трудно може да се извърши реформата, която искате да се направи,

Поради начало на заседание в Министерския съвет министър-председателят напуска залата. Имате думата, господин Великов. ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, господин вицепремиер, колеги! Впечатляваща биография на един представител! За 20 години, колеги, се нагледахме на много добри специалисти, които станаха много лоши управленци. Това е статистиката за тези години, като започнем от кметове, заместник - министри, областни управители, заместник областни управители. Това е лошата статистика - от много добри лекари направихме много лоши мениджъри. Аз се притеснявам, госпожо Борисова, да не стане така, че да бъдете употребена и в този случай, защото, освен хубава усмивка, нашето общество се нуждае от дълбоки реформи. Освен дълбоки реформи, освен това, което научихме от медиите – че Вие много хубаво се усмихвате, българското общество и ние като народни представители искаме да ни отговорите на няколко въпроса, които са много важни. Честно да Ви кажа, и аз съм преподавал на глухонеми хора, но те поне имат някакви мимики и жестове, с които съм могъл да се справя, за да разбера и да станем комуникативни. Много често тук се цитира американският президент, който твърде трудно прокара здравната реформа в Щатите, но той направи разговори с всеки един конгресмен. Затова Вие трябваше да направите разговори с всяка една

толкова дълго време, и в настоящия момент, работят, за да въведем някаква справедливост за българското общество? Българските граждани не са виновни, че са болни. От този свят си отидоха толкова много хора заради лекарски грешки, заради ненавременна лекарска помощ, която трябва да се окаже! Как ще спрете Вие тези корупционни практики, които в настоящия момент източват и така малките средства, които има в Националната здравноосигурителна каса? Много Ви моля да отговорите на тези въпроси! Може пък ад хок да променим нашето становище, но засега Вие не получавате нашата подкрепа! Благодаря за вниманието. Реплики? Други народни представители? Доктор Иванов. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаема професор Борисова! Днес сме се събрали, за да обсъдим кандидатурата на новия министър на здравеопазването. Мисля, че след това, което министър - председателят изнесе тук като биография на проф. Борисова, която е безспорен академичен фактор в българската медицина, всички от вас, които дойдоха, искаха да разкажат какво не са направили, какво е трябвало да се направи и в същото време, още преди да е направен изборът на проф. Борисова, Вие искате предварително да я натоварите с огромните Ви очаквания, които огромни очаквания са на целия български народ, от вашата несвършена работа, господа от тройната коалиция! Тук чухме прочувствени изказвания за това как министърът със сълзи на очи си спомня деня, в който е бил избран, и в същото време всички Вие се убедихте и се обединихте около това, че България, и по-точно здравеопазването в България се нуждае от реформа. Но как се осъществява тази реформа?

Не бива да се подлага под съмнение един нов кандидат за министър на здравеопазването, който, забележете, се е доказал като професионалист - за разлика от други бивши министри, е показал какво може да направи и е готов да направи реформата. Реформата, която политическа партия ГЕРБ е декларирала тя съществува и може да бъде прочетена в документите на политическа партия ГЕРБ! Няма да има отклонение от поетите реформи. Мога да уверя всички тук, в тази зала, че проф. Борисова ще отстоява реформите, които са започнали. Всички съмнения, които искате да насадите в момента, още преди избора, трябва да бъдат в миг разрязани. Аз благодаря за изказването на д-р Адемов, който тук се опита да покаже, че реформата е важна, но в същото време ДПС няма да подкрепи кандидатурата на проф. Борисова. Е, как тогава ще вървим напред, господа, отново разединени, когато днес трябва да изберем новия министър?! Изисквате от него, а в същото време не декларирате подкрепа! Някак тук нещата се разминават между думи и дела. Мисля, че когато говорим за здравеопазване, ние трябва да бъдем обединени. Всички сте убедени в това, че се нуждаем от реформа – реформа, която Вие не направихте. Това, за което Това, за което Вие днес критикувате – за корупционните схеми, за измамите, за лекарствената политика, всичко това беше натрупано във времето и Вие нямахте смелостта да извадите, точно както се казва, проблема на цялото общество! Затова политическа партия ГЕРБ показва последователно, че независимо кой какъв е, независимо кой каква позиция заема, носи персонална отговорност за онова, което върши! Така че, господа отляво, искам да Ви кажа следното нещо. Добре е, поучително, много добри въпроси задавате – това е чудесно, но когато имахте възможност да реализирате, вие нищо не направихте! А сега седите отстрани, потърквате ръце и казвате: ние искаме от госпожа Борисова, но няма да я подкрепим! Ето за тази демагогия говоря тук, от тази трибуна. Уважаеми дами и господа в Народното събрание, предлагам Ви всички да подадем ръка, когато говорим за здравеопазване, защото здравеопазването не е на ГЕРБ, не е на Синята коалиция, не е на БСП, на ДПС. Здравеопазването и реформата в здравеопазването действително се нуждаят от искрена, честна подкрепа! Да дадем шанс на един човек, на един доказал се професионалист в областта на здравеопазването да проведе реформата! Но тази реформа трябва да бъде извършена единствено и само при общо съгласие, а не само с декларации, не само с потъркване на ръце отстрани и гледане как някъде ще се препънем през многото проблеми, които вие поставихте във времето

декларирайте пред вашите избиратели, че действително искате да стане тази реформа в лицето на проф. Борисова, осъществена чрез политическа партия ГЕРБ! Благодаря Ви. Реплики? Реплика – заповядайте, господин Местан. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин Иванов! Нямаме съмнение, че и емоционалната ангажираност, и апломбът Ви са проява на искреност. Знам, че вярвате във всичко това, което казвате, но изказването Ви засяга отново само една от двете точки от проекторешението, които обаче ние не можем да разделим. Другата точка, на която не се спряхте, а би следвало да го сторите, е „Освобождава Божидар Нанев”. Не биха били оправдани, да не кажа смислени, дебатите по избирането на проф. Анна - Мария Борисова, ако Вие нямате доблестта да дадете ясния отговор на въпроса: защо се освобождава Божидар Нанев, първо, и второ, съмнението за корупция единствен мотив ли е да му се иска оставката. И това въобще не е на последно място, дори бих казал – с това следва да започне представянето на кандидатурата на госпожа Анна - Мария Борисова. Какви са изводите, които правите за досегашната си политика в областта на здравеопазването за тези 8, вече 9-и месец? Кои са позитивите? Кое е онова, което не успяхте да сторите и в каква посока смятате да се коригирате чрез новия министър проф. Анна - Мария Борисова? Ето това са въпросите, на които собствено вие дължите отговорите, господин Иванов. Благодаря

„Ред, законност и справедливост” като дясна консервативна опозиция, господин Иванов, не приема Вие да ставате говорител на лице, което е номинирано за толкова отговорен пост. Не считаме, че който и да било, номиниран за министър следва да мълчи пред Народното събрание като комунист на разпит. (Оживление.) Считам, че ние не назначаваме личен лекар на господин Бойко Борисов,

а не господин Иванов да бъде неин говорител. Един управленец се занимава с четири неща – планиране, организиране, мотивиране и контрол на управленската структура, за която отговаря, особено когато в случая говорим за толкова важен сектор, какъвто е здравеопазването. Ползвам отново случая да заявя, че народните представители от „Ред, законност и справедливост”

господин вицепремиер, колега Иванов, колеги! Първо, не съм съгласен с тази констатация, че нищо не е направено в областта на здравеопазването през миналия мандат. На всички е ясно, че проблемът е много сериозен. Трябва да припомня, че имаше един министър – проф. Гайдарски, който никой не може да упрекне в неговата компетентност като един от големите български хирурзи.

така че всички сме наясно, че трябва да има преструктуриране и че се изисква много стоицизъм и много, бих казал, комуникативност не само с медицинското съсловие, но и с пациентските организации, с политическите партии, тоест се изисква действително много широка дискусия, а то, няма много време – времето е кът, за тази дискусия. Аз, примерно, не мога да се съглася с господин Иванов, че трябва априори, да дадем нашата подкрепа за кандидатурата на проф. Борисова. На мен лично ми е обидно, че тя не желае въобще да каже една приказка от тази трибуна пред народното представителство. Ако не иска да отговори на някой конкретен въпрос, може да си избере някой, на който да отговори. Тук имаше въпроси не само от една парламентарна група. Мисля си, че е в неин интерес фактически да го направи – първо. Второ, искам да припомня, че аз бях един от тези народни представители от опозицията, които казаха няколко добри думи за досегашния министър Нанев, защото той за мен, и сега искам да кажа, че беше един от най-диалогичните, според мен, министри. И няма да забравя тук един петъчен контрол, когато го разпъвахме на кръст, дето се казва, с толкова много въпроси.

етично към този човек, който направи, според мен, каквото е възможно, каквото е мислил. Дали е успял – не е ли успял, но някак си не приемам тихомълком този човек, все едно го няма. искам да запитам и нещо друго. Доколкото разбрах, мисля, че премиерът нещо беше споделил пред медиите, че е започнало едно разследване, едва ли не няколко месеца там преди фактически неговата оставка.

ще кажа, предполагам, може да сте забравили, че политическа партия ГЕРБ бе създадена като антикорупционна партия. В своя отговор към Вас ще обвържа и Вашето поведение и изказване, когато тук, от тази трибуна, беше освободен проф. Гайдарски. Тук министър-председателят в това Народно събрание не даде никаква, абсолютно никаква мотивировка за неговото освобождаване, така че ако Вие сте последователен, трябваше тогаз да зададете този въпрос на вашия коалиционен партньор в лицето на тогавашния премиер господин Станишев. Що се отнася до господин Божидар Нанев аз ще кажа следното, тъй като Вие ме попитахте, ще кажа следното – след като нашите правораздавателни органи са намерили проблем и има заведено дело, считам, че е най-малкото неморално тук, в залата, ние по някакъв начин да правим политически внушения. И второто нещо, което искам да кажа на Вас за господин Нанев – мисля, че неговата молба за освобождаване е уважена, тоест той самият е с достойнство. И аз мисля, че трябва да бъде запазена честта и достойнството на д-р Нанев. И когато правораздавателните органи се произнесат, тогава мисля, че ще бъде редно да се коментира този въпрос, така че нека да бъдем коректни и нека да не правим политически внушения от тази трибуна. А що се отнася – на колегата Василев, бих искал да се обърна към Вас, господин Василев, и да Ви кажа, че вие като независими народни представители можехте спокойно да поканите проф. Борисова, но тъй като Вие сте независим и тук в парламента много рядко се виждаме с Вас, така че можехте да направите покана към проф. Борисова, за да можете да чуете нейното мнение и становище. третия въпрос, който беше зададен от господин Радославов – аз ще кажа на господин Радославов следното нещо. Част от отговора се състоеше на Вашия въпрос в отговора към господин Местан. И тук бих искал да кажа пак – опитваме се да вкарваме повече политика, по-малко, как да кажа, по-малко предложения за партньорство, предложения за това да се случи нещо в здравеопазването, а виждам, че дори във въпросите, които се задават, няма този конструктивизъм. Ето, това е нещото, което според мен днес спъва обществото по големите проблеми – кризата, общата криза, националната криза, икономическата, проблемите в здравеопазването… Ако имаме действително едно добро държавническо мислене, би трябвало по проблемите – големите проблеми на България, да има едно обединение. Благодаря Ви. Благодаря на Лъчезар Иванов. Други народни представители за изказване? – Господин Станишев. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Аз очаквах действително много по-съдържателна дискусия за политиката в областта на здравеопазването. Вероятно проф. Борисова е прекрасен специалист в своята област като лекар, но тук става дума за една от секторните политики, която засяга живота на всеки един българин – от най-малкото бебе до най-възрастния човек. Затова се учудвам, че кандидатът за министър отказва да отговори на съвсем добронамерени и смислени, важни въпроси, които се отправят за това какво е нейното отношение към политиката, какви са намеренията й в областта на здравеопазването. Стана ясно от изказването на господин Лъчезар Иванов, че всъщност той ще бъде говорителят на политиката в областта на здравеопазването. Стана ясно, че тази политика, която се провежда в последните девет месеца ще бъде продължена от новия министър. Точно затова Коалиция за България няма как да подкрепи тази политика, защото не споделяме това разбиране за реформи, тъй като реформите се превръщат в някакво заклинание или мантра. Не споделяме ясната тенденция, която се реализира каса за закриване на болници. Това не било закриване, казва министър - председателят, било преструктуриране. Точно закриване си е и то се прави с финансова принуда и е ясно, че ще стане в рамките на тази година – десетки болници ще бъдат закрити. Такъв тип реформа, която ограничава достъпа на около една четвърт българи до лечебни заведения, няма как да бъде подкрепена. Освен всичко останало, реформите се правят с пари. Няма как бюджетът на здравеопазването да бъде рязко ограничен през тази година и да се извършат успешно реформи, без да се засегне здравето на хората.

за оцеляване на българското здравеопазване през тази година. Затова искахме да чуем например какво е отношението към нашите предложения, които са законодателно оформени, за защитени болници?

ще има и закриване на болниците по същество, очевидно няма да има увеличаване на бюджета на здравеопазването, а цената ще я плащат българските граждани от гледна точка на влошаване на услугата и ограничаване на достъпа до здравна услуга. Това в нашето разбиране

Няма как по някои неща да се обединим, ако имаме различни виждания. Ако искате да търсим консенсус, господа управляващи, да седнем и сериозно да търсим реалните пътища за решаване на проблемите. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! За да не останем с болезненото чувство, че в тази зала липсват двама души, много важни за днешния дебат – бившият министър на здравеопазването Божидар Нанев и бъдещият министър на здравеопазването проф. Борисова, мисля, че мнозинството трябва да се вслуша се вслуша в съвета, който даде дори Лъчезар Иванов - че трябва да излезем от емоционалната логорея и да минем към конструктивизъм. Уважаема проф. Борисова, имате впечатляваща биография. Аз съм сигурна, че Вие имате отговор на много от въпросите, които бяха поставени от тази трибуна. Изявите Ви през последните дни бяха много интересни. Убедени сме, че сте креативна фигура, но ние, народното представителство, българското общество, лекарите и пациентите очакваме от Вас отговори на много прагматични въпроси, очакваме премерени и рационални действия. Ще избегна думата „реформа”, защото тя не харесва на част от присъстващите. Поставям пет въпроса, на които очакваме отговор: Как ще платите дейност за 13 месеца на договорните партньори при бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. по-малък с половин милиард, защото за първи път парите за м. ноември бяха платени от бюджета за тази година? Кога ще получат средствата си болниците? Жени Начева, която е освободена от длъжността си, заяви, че приходите за първите месеци на 2010 г. надвишават заложените в бюджета. Защо обаче управляващите заявяват, че едва м. май ще могат да платят парите за м. февруари на болниците? Кога според Вас ще има актуализация на бюджета – през м. юли или в края на годината? Не задавам въпроса дали ще има актуализация, питам Ви кога ще има актуализация Какъв здравноосигурителен модел подкрепяте – двустълбов или тристълбов, пълна конкуренция или надграждане, модела, който защитаваше Божидар Нанев, или модела, който ни предлагаше Лъчезар Иванов? Вие обаче заявихте, че подкрепяте наличието на една Каса, една - единствена Каса, и не подкрепяте идеята за демонополизация. Какво е отношението Ви към болниците в периферията? Какво е отношението Ви към университетските болници, които към момента дължат над 300 милиона? Какво е отношението Ви към тенденцията за сатанизиране на образа на българския лекар? Не говорим за лекарите, които са във високите етажи на управлението в Здравната каса, в министерството и в другите институции, а за сатанизирането на образа на българския лекар, който работи и защитава отговорността да лекува и да отговоря за живота и здравето на хората. И ако тези въпроси също Ви се струват отвлечени, ще навляза във Вашата специалност. Преди две години това Народно събрание прие декларация. Впрочем Вие също имате заслуга за това – участвахте като модератор на един форум, организиран от Парламентарния консенсус за борба със социално значимите болести. Там беше прието решение за създаване на Диабетен регистър. Кога според Вас той ще бъде факт? Кога ще има Национална диабетна програма? За първи път управляващите от ГЕРБ заговориха за доплащане на инсулините. Какво е Вашето отношение към това решение и въобще за доплащането в системата? Какво мислите за това, че реимбурсацията на лекарствата за остеопороза като крайна сума беше намалена? Какво е Вашето отношение към това пациентите да плащат повече от джоба си за лечение на остеопороза? Какво мислите за профилактиката и за скрининга в областта на медицината? И още един последен въпрос, много тесен и дори извън отвлечената тема за реформи. Диалогичността дали е порок днес? Как смятате да работите със съсловието, с пациентските организации, с опозицията? Макар че това е най-малкият проблем на опозицията днес, струва ми се.

Всеки път така става – в Народното събрание опозицията се опитва да направи дебат при смяна на министър, а такъв не се дължи. Госпожа Борисова не е избрана за министър, не подлежи на парламентарен контрол. Тук всички го знаят много добре. Почти никога кандидат за министър не е давал такива обяснения. Ние избираме кабинета по предложение на министър-председателя. от кабинета, като го избирахме, му задавахте въпроси и кога при смяна на министри е имало такава процедура? Това е един опит, госпожо Борисова, това са табиетите, така да се каже, на Народното събрание. Това е поводът народните представители да си кажат приказката. Има Има два въпроса, по които трябва да се кажат две думи. Причината за смяната на предишния здравен министър, за разлика от други смени, които са ставали в Народното събрание, стана достатъчно ясна за обществеността. Първо, много бърза беше реакцията след това, което беше изнесено като съмнение, че са извършени нарушения, че той не е успял да предотврати тези нарушения. Това стана ясно на всички. Освен това стана ясно, че министър - председателят не е доволен от неговите усилия да проведе необходимата политика. Това е! Какви други обяснения трябва да има – кога е викан и освобождаван министър, да му се търси обяснение и т.н.?! Мисля, че този път беше постъпено правилно. Беше защитен авторитетът на ГЕРБ като политическа формация, която не желае да допуска и сянка от съмнение, че някой може да се е възползвал и да е злоупотребил. Няма нужда да бъде осъден господин Нанев. Достатъчно е, че той самият е подал оставка, съзнавайки, че не допринася с авторитета си за работата на правителството. Така приключвам този въпрос. По другия въпрос. Аз искам да кажа пред всички: свидетел съм на големи злоупотреби с думите в Народното събрание. Страшни изопачавания на смисъла е имало в това Народно събрание - на думи, които са ясни иначе по смисъл. Такава е думата „реформи”. Сега тук станаха специалисти по реформи. Започнаха да казват, че трябва да имате пари, за да правите реформи и т.н. Ами като имахте пари и знаехте какво да се прави, господин Стоилов, като ги знаехте тези въпроси, защо не ги зададохте на господин Желев в предишното Народно събрание? Защо не ги поискахте от него? Защо със задна дата по български ставате умни? Защо с втория акъл ставате умни по тези изключително важни въпроси? Защо, когато сте били предизвикани от самото управление, от неговите изпитания, защо тогава не сте се стегнали? Защо тогава не сте били събрани? Защо тогава не сте действали в правилната посока? Искам да споделя пред народните представители, които сега влизат в залата на Народното събрание – в тези години, особено в последните десетина думата „реформи”, от която тук даже съзнателно избяга колежката от Движението за права и свободи, беше напълнена с негативен смисъл, беше станала нещо като ругатня, беше станала като нещо, с което тук се обвинявахме взаимно. Думата „реформи” беше изпразнена от своя истински смисъл и беше придобила изцяло негативна окраска. Кой го е направил? Нека да се обясни с чиста съвест. Истината е, че нашата страна има нужда от реформи. Първо, защото системите не функционират добре. Второ, защото Министерството на финансите не може да издържа тази публична сфера в този нереформиран вид. Не може, защото е криза. Сега ще правят реформи и по силата на финансовата принуда, защото не достигат средства. Какъв ще бъде смисълът на реформите? Няма да каже БСП и няма да каже Движението за права и свободи със сигурност, защото те са имали кога да кажат – когато са носели тази отговорност. Сега отговорността им е да са опозиция и е нормално да гласуват против предложението. Те гласуват против предложението, защото то идва от министър-председател, както е по Конституция, към който те нямат доверие. Към него те нямат доверие, той предлага и това недоверие се разпростира върху неговите предложения. Това е ясната политическа форма, поради която те са против. пък е обратната причина поради която тези, които са подкрепили кабинета, имат важни причини на подкрепят неговото предложение. Тук искам да отворя още малко предисторията на това гласуване и да кажа, че Парламентарната група на Синята коалиция може би най-искрено и най-дълбоко изразява тревогата си липсата на реформи и от влошаване качеството на дейността на редица публични сфери. Ние говорим най-откровено на тази тема, защото дори самият факт, че започнахте отново масово да използвате думата „реформи” в положителна комутация, вече е добре. Това означава, че народното представителство започва да се връща към един вид здрав разум. Ние направихме среща. Част от нас, заредени със своите съмнения, зададохме всички въпроси, които ни тревожат или поне най-тревожните, на проф. Борисова и чухме от нея отговори, които бяха удовлетворителни. Ние не гласуваме на сляпо. Ние знаем, че тя има волята, желанието, а за мен и за моите колеги – твърдостта и смелостта. И ние й пожелаваме те да не я напускат! Не забравяйте, че господин Нанев си отиде и заради това, защото беше прекалено мекушав в очите на министър - председателя. Трябва да проявите смелост, трябва да проявите твърдост и трябва да напълните с позитивност, с истинско съдържание думата „реформи”. Можете да разчитате изцяло на подкрепата, на опита, на помощта, на компетентността на Синята коалиция - на Демократи за силна България и на Съюза на демократичните сили. Аз Ви съветвам сама да преценявате тези съвети, които са добри, а тези, които не са добри – сама да ги решавате по целесъобразност, по същество. Вие знаете. Ние имаме доверие, че можете да го направите. Затова ще гласуваме за Вашата кандидатура. Наистина Ви даваме доверие в аванс! Желаем искрено това доверие да бъде оправдано, да се случат тези реформи, защото това е единственият начин хората да бъдат доволни хората да бъдат доволни от здравеопазването, а не от депутатите в Народното събрание. Излизайки оттук, Вие ще подлежите на парламентарен контрол. Голямата Ви отговорност даже не са Вашите колеги, не са медицинските работници. Вие сте министър на пациентите. Искам това да отнесете от мен – Вие се грижите за пациентите, за тяхното здраве. Вие стоите на тази страна! И аз искрено Ви желая да проведете успешна политика в тяхна полза. Благодаря.

уважаеми колеги! Уважаеми господин Костов, аз съм съгласен с Вас, че не е коректно днес да задаваме въпроси на номинирания за министър проф. Анна Мария Борисова. Няма процедура, по която да подлагаме на парламентарен контрол кандидат за министър. Взех думата за реплика, за да Ви припомня, че вече има прецедент. И той е създаден именно от това Четиридесет и първо Народно събрание. Фактът, че има такъв прецедент, се потвърждава от двукратно зададения въпрос от страна на председателя на Народното събрание до кандидата за министър дали иска думата. Припомням, че думата вече бе дадена на господин Томислав Дончев, преди той да бъде избран за министър. Струва Струва ми се - разбираемите критични нотки в изказването Ви няма как да имат за адресат опозицията, която задава въпроси. Убеден съм, че моите колеги не са имали предвид да чуят отговорите на тези въпроси днес. Но предполагам ще се съгласите, че днес от тази трибуна, не от кандидата за министър по причини, които вече изказах, но от вносителите на предложението трябваше да се чуят всички онези аргументи, с които тя е убедила вашата парламентарна група на нарочна среща, че заслужава да бъде избрана. Защо тези аргументи трябва да останат да се крият в диалога между самите управляващи? Защо да не се чуят и от тази трибуна?! Това беше тезата. И неслучайно при предишна персонална промяна Вие усетихте, че няма как да има просто гласуване на двама нови министри, без да ги има мотивите, и Вие ги дописахте с Вашето изказване точно от тази трибуна. Струва ми се, че днес дебатите са именно защото само Вие знаете защо ще подкрепите госпожа Борисова. Само решителността й не е достатъчен аргумент. Кажете в името на каква политика я подкрепяте онова, което тя е споделила пред Вас и която информация се дължи и на останалите парламентарни групи, и преди всичко на българското общество? Благодаря.

Това е закон, който въведе осигурителния модел в България. Тоест здравеопазването в България е на базата на осигурителни вноски, солидарен модел на базата на осигурителни вноски. Тогава за какъв натиск върху публичните финанси става въпрос във Вашето изказване? Какво дава Министерството на финансите на системата за здравеопазването? Трансфер от 900 млн. лв. в бюджета за 2010 г., веднага след това 830 милиона ги прибира в така наречения

Тъкмо обратното, Министерството на финансите с тези 830 милиона, които прибира от българските данъкоплатци, рефинансира дефицита в приходната част на бюджета си и Вие прекрасно знаете това. Нещо повече, Министерството на финансите плаща единствено и само за това, което е част от дела на държавата за пенсионери, за държавни служители, за армия, полиция, съдебна система и т.н. Ако не искате това да плаща Министерството на финансите, защо тогава не подкрепихте предложенията в тази посока?

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо Борисова, днес аз чух от устата на екс министър-председателя Иван Костов нещо, за което се чудех защо правителството на СДС тогава загуби доверие в българското общество. Сега вече разбирам. Защото ние като политици и като управленци дължим обяснение на българското общество за всичко това, което вършим. Защото тогава, когато не можем да го обясним, българският народ не ни разбира. Дълбоко неправилно е останало усещането в нас, че българският народ не ни обича като политици, не ни обича точно заради това, защото ние не обясняваме на хората това, което правим. От „Ред, законност и справедливост” приемете един съвет: обяснявайте всичко това, което имате намерение да правите. Не слушайте Иван Костов, защото той ще ви доведе дотам, докъдето доведе своето правителство през 2001г. От нас един съвет: обяснявайте, за да може да получите доверието както на българския премиер, така и на българските граждани. Затова ние Ви казваме днес, че няма да Ви подкрепим, защото Вие не потърсихте нашата помощ. Вие не обяснихте това, което искате да въведете. В крайна сметка, ако Вие станете инициатор на дълбоки реформи в областта на здравеопазването, ние ще подкрепяме впоследствие Вашите действия, но дотогава Вие не получавате нашата подкрепа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

госпожо председател. Уважаеми вицепремиер! Уважаема госпожо Борисова, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Местан, изглежда сте излизали по време на изказването на колегата Ваньо Шарков, но той направи точно това, което аз направих, когато мотивирах заставането на Синята коалиция зад предишното предложение за назначаване на министър. Той дописа мотивите по същия начин. Изглежда не сте били в залата. Ние казваме за какво даваме доверието през неговото изказване, защото той беше подготвен да направи това. Така че е направено. Ние сме праволинейни в позицията си и винаги заставаме, ясно казваме какво очакваме. Аз мисля, че госпожа Борисова чу достатъчно добре. На моя приятел, господин Адемов, извинявам се за начина, по който ще отговоря. Публични финанси не са само парите на министерството. По дефиниция има един учебник, който един колега тук не прочете, на когото го подарих. реплики.) Не, не Вие, има един друг колега, който трябваше да прочете един учебник по публични финанси. Господин Адемов, публични финанси е всичко, което влиза в консолидираната бюджетна програма.

той е очевиден. Ако един човек отива и прави няколко прегледа и няколко лабораторни изследвания и отива от един доктор на друг, ако отива в една общинска болница, след това отива в по-голяма болница, за да стигне най-накрая до истинското лечение, цялото това нещо е натиск върху публичните финанси, защото всички тези изследвания и всички тези заплащания за тази …, много добре знаете, че е така. И това, ако не го плаща министерството, го плаща Националната здравноосигурителна каса. Пак го плащаме всички ние, защото парите в публичните финанси са пари на народа. Те се събират от вноски, с които се облагаме всички ние. Така че натискът е осезаем, той е очевиден. Именно заради него закъсват болниците, именно заради него болниците остават с огромни неразплатени сметки. Знаете за какво става въпрос, така че мисля, че няма нужда да продължавам. Третият оратор не си беше доизказал изказването, беше забравил да каже нещо и искаше да казва на госпожа Борисова. Каза й го, така че по него няма какво да кажа. Благодаря. Други народни представители? Няма желаещи за изказвания. Професор д-р Борисова, имате думата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа народни представители! Позволете ми най-напред да Ви благодаря за толкова хубавите думи, които характеризираха моята личност, и отляво, и отдясно, и от центъра. Благодаря Ви от името на всички лекари в страната, защото днес аз представлявам лекарите и Вие проявихте изключително уважение към лекаря, защото аз съм лекарят. Благодаря Ви. На второ място, смятате ли, че аз не бях проучила процедурата? Мисля, че не се съмнявате, че съм я проучила. Аз знаех, че не съм длъжна да отговарям и реших да се възползвам от това. А защо? Защото не искам само да говорим. Искам да работим, да приключваме с разговорите и да работим. Има една приказка, която аз бих използвала: „По делата им ще ги познаете”. Оставете ме да работя. Благодаря за вниманието. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към режим на гласуване. Моля народни представители да гласуват проекта за Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България в две точки, както ни го предложи министър - председателят господин Борисов: първо, освобождава Божидар Михайлов Нанев като министър на здравеопазването, и второ, избира Анна-Мария Борисова Иванова за министър на здравеопазването. Моля, гласувайте.

Ви. Професор Борисова, моля заповядайте за полагане на клетва.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия

Уважаеми дами и господа народни представители, преди това моля камерите на телевизията и микрофоните на радиото да бъдат изключени. Обявявам 30-минутна почивка. В 11,30 ч. продължаваме.